Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам проект за Програма за работата на Народното събрание за 29 септември – 1 октомври 2010 г., както следва: следва: 1. Проект за Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман. 2. Проект за Решение за избиране на Комисия за провеждане на тайното гласуване при избора на омбудсман. 3. Проект за Решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София. седалище София. 4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. съюз. 5. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия. 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”. 7. Проект за Решение по отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. Тази точка е предвидена като първа за четвъртък – 30 септември 2010 г. 2010 г. 8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. 9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс.

Уважаеми колеги, за мен е непонятно защо това мнозинство за първи път прави отклонение от парламентарната практика, а именно да разглежда отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса отделно от отчета за изпълнението на бюджета за миналата година. Двата отчета са логически свързани и дават една цялостна представа и картина как, по какъв начин Националната здравноосигурителна каса е организирала и е управлявала здравноосигурителната дейност. обяснението е само едно: управляващите имат притеснения от разглеждането на отчета за изпълнението на бюджета на Касата за 2009 г., защото всички си спомняте, че в края на миналата година вместо да се разплати с болниците, Касата

а с тези пари беше натоварен бюджетът на Касата за 2010 г. Беше извършено едно безобразие с парите на българските граждани за здраве, което постави началото на батака в Здравноосигурителната каса. Това безобразие според мен представлява и изпълнително деяние по едно престъпление, визирано в Наказателния кодекс, по който повод е сезирана прокуратурата от неправителствени организации, защото някой си позволи да се разпореди с пари от бюджета на Здравноосигурителната каса без разрешение на българския парламент – единственият орган, който може да прави промени в бюджета на Касата. По тази причина правя формалното предложение т. 7 от програмата за работата на парламента за тази седмица да отпадне, а следващата седмица да бъдат включени за общо разглеждане проект за Решение по отчета за дейността на Касата и проект за Решение по отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г. Данните, които се съдържат в отчета на бюджета, са скандални, но така или иначе трябва да бъдат представени пред българския парламент, а оттук – и пред българските граждани.

Съобщения. Постъпили са законопроекти и проекторешения за времето от 23 септември до 28 септември 2010 г., както следва: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България. Вносители са Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите, съпътстваща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. проекти за решения за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избор на омбудсман и за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман. Вносители са Искра Фидосова и Димитър Лазаров.

на народните представители е раздаден общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, приети на първо четене на 9 септември 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по културата, гражданското общество и медиите на основание чл. 71, ал. 2 от правилника. На 9 септември 2010 г. при приемането на законопроектите на първо четене народните представители гласуват и приемат процедурното предложение на Величка Шопова за удължаване на срока за приемане на писмени предложения с максимално възможния по правилника. Срокът по чл. 73, ал. 1 от правилника е 28 дни и започва да тече от датата на предоставянето на общия законопроект на народните представители. Срокът изтича на 26 октомври 2010 г.

на ревизирани тримесечни данни за брутния вътрешен продукт за периода 1995 – 2009 г. и описание на елементите, които включва приключилата ревизия. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.

Постъпили са проекти за решения с вносители Искра Фидосова и Димитър Лазаров. От името на вносителите – заповядайте, госпожо Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще прочета проекта на „РЕШЕНИЕ

на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 10 от Закона за омбудсмана РЕШИ: Приема Процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман, както следва: 1. За За провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от 11 народни представители – по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати и квадратче пред всяко име за отразяване волята на гласуващия народен представител. 3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини. 4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на Комисията за провеждане на тайното гласуване. 5. Всеки народен представител гласува „ЗА” единия от кандидатите, като постави знак „Х” в квадратчето пред съответното име. Когато има само един кандидат, всеки народен представител гласува „ЗА” предложения кандидат, като постави знак „Х” в квадратчето, или „ПРОТИВ” предложения кандидат, като не постави знак „Х” 6. След гласуването народният представител поставя бюлетината в изборния плик, излиза от изборната стая и пуска плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва. 7. Разкъсване, зачертаване и други знаци върху бюлетината не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина. 8. Бюлетината е недействителна, когато: а) е саморъчно направена; б) е намерена в изборната кутия без плик; в) е поставен знак „Х” в повече от едно квадратче; г) не е поставен знак „Х” в нито едно квадратче, когато бюлетината е с повече от един кандидати. Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание и когато пликът е празен, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина. 9. Гласуването се провежда в рамките на 1 час, смятано от обявяването на процедурата. 10. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването. 11. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители. 12. В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Второто гласуване се провежда при същите условия и ред. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители. При равен резултат между кандидатите се провежда нова процедура за избор.

да вземат отношение по предложения проект за решение спрямо процедурните правила?

Колеги, тъй като току-що се запознахме с процедурните правила, които визират два случая, когато има един или двама кандидати, ви моля да обърнете внимание на т. 8, която визира недействителните бюлетини, и хипотезата на подточка „г”, която казва, че бюлетината е недействителна, когато не е поставен знак „Х” в нито едно квадратче, когато е с повече от един кандидат. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Това е моето виждане. И според мен в т. 5 смисълът е същият. Просто трябва да е ясно, за да знае комисията по какъв начин да брои бюлетините.

Уважаеми колеги народни представители, коментирахме при проекта с вносителите, но не е намерил отражение в т. 2 начинът, по който ще бъдат изписвани в общата бяла бюлетина имената на предложените кандидати. При повече от един кандидат как ще бъдат изписвани имената им на бюлетините, тоест в каква поредност. Вариантите са два – или по азбучен ред, или по реда на завеждане в Деловодството в Народното събрание. Аз лично предлагам това да бъде по азбучен ред. Към т. 2 да се допълни: „Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати и квадратче пред всяко име за отразяване на вота на гласуващия народен представител, като кандидатите се изписват по азбучен ред.

Ако няма други изказвания, закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова в т. 8,

Моля, гласувайте. Гласували 134 народни представители: за 104, против 15, въздържали се 15. Предложението е прието. Подлагаме на гласуване цялото Решение за приемане на Процедурни правила за тайно гласуване при избор на омбудсман с току-що приетите промени, които бяха направени. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 133 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 11. Предложението за тези процедурни правила е прието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Всички парламентарни групи дадоха своите предложения за членове на Комисията за провеждане на тайното гласуване.

Избира Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман в състав от 11 народни представители – по двама от всяка парламентарна група, и един независим народен представител, както следва:

независимите народни представители от „Ред, законност и справедливост” предлагаме в тази комисия да влезе Георги Терзийски – юрист. Надяваме се този път господин Върбанов да не предлага лицето Димитър Чукарски, който не само че не е независим, а си е много зависим от изявленията на господин Дянков за субсидията, която се получава през партията. Благодаря. Други предложения за независим народен представител? Господин Върбанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не знаех, че колегата има телепатични способности. Да, наистина предлагам колегата Димитър Чукарски, който също е юрист и смятам, че може да си свърши работата в комисията. Благодаря

Няма. Преминаваме в режим на гласуване по поредността на кандидатурите за независим народен представител. Първа по време бе предложена кандидатурата на народния представител Георги Терзийски. Гласуваме членството в комисията на Георги Терзийски.

не е прието. Подлагам на гласуване предложението за членство в комисията, която ще проведе избора, на народния представител Димитър Чукарски.

е прието. Сега подлагам на гласуване целия проект за Решение за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман със съдържанието, предложено ви от госпожа Фидосова, с предложените от нея членове от парламентарните групи, с допълнение – приетото току-що решение относно членството в комисията на Димитър Чукарски като независим народен представител. Гласували

колеги! „ДОКЛАД относно Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София, доклад на постоянната Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Господин Стоичков, моля да ни запознаете със съдържанието на доклада. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София, № 002-03-14, внесен от Министерския съвет на 06.08.2010 г. На свое извънредно заседание, проведено на 21.09.2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София, № 002-03-14, внесен от Министерския съвет на 06.08.2010 г. На заседанието присъстваха: Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, и проф. Стоян Денчев – ректор на специализираното училище. Становището на НАОА бе представено от проф. Иван Панайотов и доц. Александър Маринов. Проектът за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София, е на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка с изискванията на чл. 17, ал. 3 от Закона за висшето образование. Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, е правоприемник на Полувисшия институт по библиотечно дело, създаден с Постановление на Министерския съвет от 18 септември 1950 г. Тридесет и осмото Народно събрание от 17 юли 1997 г. институтът става самостоятелно висше училище с наименование „Колеж по библиотечно дело”. Висшето училище е преименувано с Решение на Тридесет и деветото Народно събрание от 3 април 2003 г. в „Колеж по библиотекознание и информационни технологии”. Колежът е преобразуван в Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии със седалище София с Решение на Тридесет и деветото Народно събрание от 2 септември 2004 г. Специализираното висше училище има акредитация от НАОА за обучение в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки” в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и образователната и научна степен „доктор”. Националната агенция за оценяване и акредитация е дала през 2009 г. (Протокол № 17) положителна оценка и на проект за откриване на обучение по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки”. Проектът за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – гр. София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии, е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация – Протокол № 20 от 18 юни 2009 г., със срок от три години, считано от Решението на Народното събрание и в който срок да се поиска институционална акредитация. Проектът е подкрепен и от Министерство на образованието, младежта и науката заради успешното развитие на специализираното висше училище през последните години, което му е позволило да надхвърли рамките на специализирано висше училище и да придобие облика на университет. Специално бе подчертано доброто управление на висшето училище, което няма недостиг на средства, въпреки икономическата криза. В дискусията се включиха народните представители Галина Банковска, Румен Стоилов, Георги Колев, Снежана Дукова и Огнян Стоичков. Те обърнаха внимание на високия процент (над 97%) на реализация на завършилите студенти, на високия процент (над 80%) хабилитирани преподаватели на основен трудов договор и на успешното сътрудничество на висшето училище с други образователни институции в страната и чужбина, както и с Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Членовете на комисията констатираха, че са спазени изискванията на чл. 17, ал. 3 на Закона за висшето образование и след проведено гласуване по проекта за решение с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта прие следното решение: Предлага на Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование да подкрепи Проект за решение за преобразуване на Специализираното висше училище

Заповядайте, господин Методиев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, има един въпрос: „Защо още един университет?”, на който хубавият доклад на господин Стоичков не даде отговор. Когато има установена традиция на преподаване на висши образования в едно професионално направление, когато една колегия е успяла да изгради една институция за провеждане на това образование, когато е стигнала до колежанска форма, отпред остава само една цел и това е висше училище. Тази цел е постигната в нашия случай, който е т. 3 от днешния ни дневен ред – има Висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Защо университет? Ние трябва да правим промени в Закона за висшето образование, да се върнем към идеята за федериране на университетите в България, защото знаем, че те са много – нещо, което тръгнахме, започнахме да го правим, изостави се във времето, и сега пак ще се възстанови. Съвсем скоро - в момента, в който това бъде направено, ще трябва да се търси партньорство и на този университет. В България принципът университет да бъде онова висше училище, което развива поне по три направления от четирите големи направления на науката, висше образование, почти не желаем да го спазваме. Ние имаме прекрасен Университет по архитектура и градоустройство. То е висше училище по архитектура. Ние имаме прекрасен Технически университет. Той е висше училище за техническа работа, а пък след това има Химико-технологичен и други клонове на техниката. Политехника, каквато България е имала, нямаме,

този път не е правилният. С това затрудняваме министър Игнатов, който се е нагърбил с много тежката работа да извърши тази реформа и я прави. За негова чест – я прави! Така че няма основание за мен да подкрепя появата на още един университет в България, защото това няма никаква перспектива. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Методиев. Реплики? Други народни представители? Заповядайте, господин Костов. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ние ще подкрепим Проекта за решение за преобразуването на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии в Университет по библиотекознание и информационни технологии. Съображенията ни са следните, че ние нямаме право да прилагаме абсолютните критерии, на които трябва да отговаря една образователна институция, за да се преобразува в университет, защото не сме сторили това през последните 20 години спрямо редица други университети, които не покриват тези абсолютни класически критерии, за да бъдат университети, защото в България има само няколко университета, които покриват тези критерии. И възниква закономерно въпросът защо, след като сме били толерантни спрямо десетки други висши училища и сме ги назовали „университет”, допуснали сме девалвирането на това понятие „университет”, сега изведнъж се сещаме, че трябва да прилагаме някакви абсолютни критерии от днес? Бих повярвал, че има логика в подобна политическа теза, ако нямаше съучастие при разкриването на поредния университет. Не е вярно, че няма политехника. Има и то на супер европейско ниво: Европейски политехнически университет в Перник продукт на новата реформаторска политика на министрите отличници! Чудесно! И какви са тези принципи, които тук сега защитаваме? Как да съотнесем тези суперпринципни позиции: университет може да бъде само, ако предлага обучение и в четирите направления? Чудесно! Нима това са критериите, покрити от Европейския политехнически университет в Перник – продуктът на новата реформаторска политика на министър Сергей Игнатов? Уважаеми колеги, трябва да бъдем честни пред себе си: СВУБИТ – Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, е също толкова университет, колкото са университети и всички останали, с няколко изключения. Съжалявам! Това е практиката, която сме наложили всички, и всички носим отговорност за това. Що се отнася до СВУБИТ, никак не е коректно да се твърди, че понеже са тръгнали от колеж, техният абсолютен предел като развитие е специализираното висше училище. Защо? По силата на коя норма от Закона за висшето образование, по силата на каква логика? Не виждам такава. Напротив, ако едно висше училище, макар да е тръгнало със статут на колеж, успява да се развива, да покрива нови стандарти, трябва да му се даде път да се развива. В противен случай дължим обяснение защо мерим с различен аршин едни и същи образователни реалности. А инак, темата за това кое е университет, кое е специализирано висше училище, наистина е много голяма. Ние не можем да потърсим отговора на този въпрос, спирайки един проект за преобразуване на специализирано висше училище в университет, месеци след като с огромно мнозинство, с акт на Четиридесет и първото Народно събрание сме създали още един, забележете, Европейски политехнически университет в Перник. Благодаря за вниманието.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

за това, че има университети, които носят това име без да заслужават, без да отговарят на критериите, то аз имам едно предложение. Стига се е мъчило Народното събрание да приема еднократни решения за това или за онова висше учебно заведение да става университет. Аз ви предлагам с един акт директно всички колежи да ги превърнем във висши училища, а висшите училища с един акт да ги направим университети и да спрем да се занимаваме с това. Мисля, че това ще е най-практичният ход на Народното събрание, пък и управляващото мнозинство ще го гласува с удоволствие, тъй като те се отказаха от идеята си да окрупняват университетите, така че няма да има никакъв проблем. Ако го подкрепите, като радетел на българското образование аз ще се радвам и ще гласувам за това. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, разбирам иронията на господин Мутафчиев. За нея има много сериозни основания. Но, господин Мутафчиев, това всъщност вече се е случило. Бихте ли ми казали колко от висшите училища в България – всъщност това е родовото понятие, и университетът е висше училище, не са университети? Май остана само Висшето строително училище. И транспортното. Продължете списъка. Не можете. Всичко останало май вече е университет. Разбирам, но вече в плана на сериозното. Трябва да се съгласим, че най-вероятно големият проблем не е в наименованието, а в качеството на образователния продукт, който се произвежда в едно или друго висше училище. По този показател, ако индикатор за това е интересът на младите хора, струва ми се, че Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии и тази година се радваше на изключително сериозен интерес. За разлика от други висши училища наистина нямаше проблем с приема на студенти, тъй като по всички специалности, които предлага, броят на кандидатите беше далеч

места в повече, отколкото е общият брой на кандидатите, на този фон СВУБИТ се радва на много сериозен интерес, което би трябвало да е индикация за качество на образователните услуги, които предоставя. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Други народни представители? Заповядайте, господин Костов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! Аз съм дошъл от преподавателската катедра в политиката и заради това проблемите във висшето образование са ми били близки винаги и сигурно така ще е през

да седнат на скамейките на университетите. Това е тъжната истина - огромни български колонии от студенти се обучават в чужбина. Пет хиляди души има в Австрия. Пет хиляди души – най-голямата

Защото тук няма висше училище, което да ги спечели с качеството на обучението. Как отговаря Народното събрание на това? Девалвира титлите така отговаряме ние. Обезценяваме титлите и по този начин участваме в една голяма измама – лъжем младите хора.

Хайде, идете в университета! Защо участваме в това мошеничество, аз не мога да разбера?! Какъв университет в Перник?! Какви са тези работи?! Това беше също голяма глупост. Вместо да се отговори на предизвикателството за качеството с интеграция, с обединение, с концентрация на най-качествените преподаватели, вижте какво правим ние произвеждаме менте висшисти. Менте висшисти! И вие сега давате един голям печат да се подпечати дипломата на менте висшиста с нещо там – Университет по

колкото повече упадат функциите на една организация, толкова по-гръмки имена съкращава тя. Това е продължение от Закона на Паркинсон

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Костов, като споделям анализа Ви за недъзите на системата на висшето образование, правя реплика във връзка с внушението, че едва ли не опозицията внася тоя Проект за решение. Припомням: Проектът за решение е внесен от Министерския съвет по предложение на министъра – отличник и реформатор, господин Сергей Игнатов. Това трябва да се има предвид. Това е едно. Второ, искам да Ви припомня, че по време на предишното управление – естествено е, че всички имаме заслуга за девалвирането на интелектуалния продукт, който произвежда българското висше училище, като родово понятие, но за четири години ние не допуснахме разкриването на нито едно ново висше училище, преименуване или преобразуване на висши училища в университети. Само за година реформаторската мисъл на министър Игнатов ни дари с нов Пернишки политехнически университет и сега обсъждаме един проект. Аз знам кои са минусите на редица висши училища, съобразно обективните критерии за университет. Ние казахме, че ще подкрепим този Проект за решение не за друго, а защото нямаме основание, не на базата на обективните, реалните, абсолютните критерии, на които трябва да отговаря едно висше училище, за да се зове университет, а защото те покриват сравнителните критерии с оглед на една практика, която Вие оценявате като порочна и най-вероятно имате основание за това. Но продължавате тази практика – говоря като управляващо мнозинство. Завършвам, обсъждаме Проект за решение на Министерския съвет, на Сергей Игнатов. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Местан, много рядко в тия последни години аз съм имал възможност да се съглася с Вас. Сега го правя с голямо огорчение. Така е, законопроектът е на Сергей Игнатов, законопроектът е на министъра, който трябваше да извърши реформи и който вместо реформи налива мелницата в обезценяването на стойностите във висшето училище. Трябва да го призная с огромно огорчение. Прав сте, че в предишния четиригодишен мандат нямаше такава практика. И в това сте прав. Аз призовавам мнозинството да спре този закон, да не гласува за него. Други народни представители? Снежана Дукова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, Политическа партия ГЕРБ ще подкрепи Проекта за преобразуване на висшето училище в университет по няколко много съществени и важни аргумента, които не са контрапункт на това, което каза господин Местан, и не се противопоставят дори на това, което каза отдясно господин Костов. Аз не зная защо се неглижира един процес, един процес на желание на едно училище да усъвършенства своя престиж дори и само заради това да получи титлата университет, която е придобила гражданственост, като е едно изключително популярно и значимо висше учебно заведение – първо. Второ, когато в комисията обсъждахме, което пролича и от доклада на господин Стоичков, там липсваха аргументите на колегите отдясно по няколко причини. Първо, защото ги нямаше или второ, защото нямаше аргументи. Всички, които взехме отношение по темата и като резултат от гласуването, бяхме изключително „за”. Там присъстваше ректора на учебното заведение, който категорично изнесе една доста сериозна информация за това какво представлява учебното заведение. Ще кажа само няколко неща. Там няма липса на кадри – в болшинството си хабилитирани, с международен престиж. Там, в неговия доклад, има – ще си позволя една нелицеприятна дума „наплив”, която не е естествена за моя речник като литератор литератор – 7 или 17 кандидата за едно място. Смея да твърдя, че след две висши учебни заведения и две магистратури, които аз направих, завърших този университет, който ще направим защото там има изключителна комуникация с Народната библиотека и защото тенденцията е да гледаш телевизия и да правиш различни неща – там просто студентите четат и работят в библиотека. На трето място, онази европейска програма, която наричаме „Европа 2020”, говори точно за идентификация на образованието с интерактивните науки и с интензитета на информационните технологии и познания. С оглед на тези аргументи, с оглед на това, че наистина и университетът го заслужава, ние ще подкрепим предложения проект така, както сме го подкрепили и в комисията. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Дукова. Реплики? Няма. Предлагам на вашето внимание Проекта за решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София: „Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: Преобразува Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София.” Моля, режим на гласуване!

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Няма. Гласуваме § 3 в редакцията по доклада на комисията.

от: 1. два месеца от постъпване на заявлението за извършване на контролна дейност по спазване правилата на биологичното производство; 2. три месеца след одобряване на заявлението-спецификация за вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения или Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер,

Няма желаещи. Гласуваме § 4 в редакцията по доклада на комисията.

Изказвания? Няма желаещи. Подлагам на гласуване § 1 в редакцията по доклада на комисията.

/ЕО/ № 509/2006 - и наименованието на земеделски продукт или храна, които: 1. не са вписани в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;

Няма. Подлагам на гласуване така внесения текст за § 7, съгласно доклада.

параграф 2

относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.

(3) При осъществяване на официалния контрол по ал. 1 органите на официалния контрол имат правомощията по Закона за храните, включително за прилагане на административни мерки. (4) Органите на официалния контрол по ал. 2 представят ежегодно до 31 март 31 март на министъра на земеделието и храните подробен годишен отчет за извършените проверки по ал. 1, констатираните нарушения и наложените санкции за предходната година, съответните последващи проверки и списък на лицата, върху които са упражнили контрол. Чл. 25б. Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването определят с наредба начина и реда за осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.”

2. Създава се ал. 6: „(6) За издаване на сертификата по ал. 4 Министерството на земеделието и храните събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.”

Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 август на текущата година в Министерството на земеделието и храните информация съгласно Приложение XIII към чл. 99 от Регламент /ЕО/

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Разплащателната агенция одобрява оперативните програми на признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци съгласно Националната стратегия за устойчиви оперативни програми и Националната рамка за екологични дейности

Уведомлението съдържа вида, количеството и класа на качество на изтегляните продукти по ал. 1, тяхното предназначение и мястото, на което се осъществява изтеглянето от пазара. (3)

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 52, съгласно доклада. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 20, съгласно доклада на същата.

Няма. Подлагам на гласуване наименованието на „Заключителни разпоредби” към законопроекта.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 21, който става § 22 съгласно доклада на същата.

Чл. 57а. (1) Регистрацията на географско означение или храна се извършва служебно от Патентното ведомство, когато географското означение на земеделския продукт или храна бъде вписано в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.

В случаите, когато вече е предоставена национална закрила, се вписват само новите ползватели. (3) Министерството на земеделието и храните уведомява Патентното ведомство за вписването на географското означение на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения. Регистрацията се извършва в едномесечен срок от уведомяването. уведомяването. (4) Уведомлението по ал. 3 съдържа имената и адресите на лицата по ал. 2, географското означение на земеделския продукт или храна, описанието на границите на географското място и описание на установените качества или особености на земеделския продукт или храна и връзката им с географската среда или с географския произход.”

относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”, Вносител е Министерският съвет от 13.10.2009 г. Имаме доклад на водещата Комисия по регионална политика и местно самоуправление.

за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”, № 002-02-33, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 23 септември 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”, внесен от Министерския съвет. От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Лиляна Павлова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Общата цел на програмата „Интеррег ІVС” е да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишена конкурентоспособност на Европа. Подкрепата се предоставя на национални, регионални и местни власти, както и на публично-правни организации от всички региони на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Програмата е одобрена от Европейската комисия на 11 септември 2007 г. и се финансира по Цел „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и от годишни вноски на участващите в програмата държави. Общият размер на националния принос на страната ни към бюджета на програмата, дължим за периода 2007-2015 г., е 130 хил. 670 евро, разпределен на девет равни годишни вноски, всяка от които възлиза на 14 519 евро, като вноските за 2007-2010 г. включително, са изплатени от бюджета на МРРБ. Страната ни не е поела задължение за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори в проекти по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег ІVС”. Ратификацията на споразумението ще осигури пълноправно участие на България по програмата и достъп до средствата по нея на български партньори по проекти. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество

№ 002-02-34, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. На извънредно заседание, проведено на 24 септември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа така гореспоменатия законопроект. В заседанието на комисията взе участие Димана Садонкова – заместник-главен директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Пълното становище на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове отразява следните основни моменти: II. Програма „ИНТЕРРЕГ IVC” е одобрена от Европейската комисия на 11 септември 2007 г. „ИНТЕРРЕГ IVC” е програма, финансирана по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” на европейската регионална политика от Европейския фонд за регионално развитие и годишни вноски от държавите, участващи в програмата. Основната й цел е да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа чрез предоставяне на подкрепа на национални, регионални и местни власти, както и на публичноправни организации от всички региони на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Програмата е насочена към подобряване ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска. III. Ратификацията на Споразумението потвърждава поетите ангажименти на правителството на Република България относно: 1. договорената институционална структура за управление на програмата; 2. реда за сключването на договор за финансиране между Управляващия орган и водещи партньори по проекти; 3. определянето и функционирането на Национално звено за контакт; 4. изграждането на национална система за първо ниво на финансов контрол; контрол; 5. задължението на всяка държава членка да докладва открити нередности и да възстановява неправомерно изплатени суми при допусната нередност от страна на бенефициент, намиращ се на нейна територия; на нейна територия; 6. изплащането на финансовите задължения на държавите към техническата помощ на програмата на девет вноски през периода 2007-2015 г.; 7. приложимото право и компетентната юрисдикция за съдебно уреждане на международни спорове между държавите-участнички в програмата. След като бъде обнародвано в „Държавен вестник”, за Република България споразумението влиза в сила от датата на обнародване на Оперативната програма от Европейската комисия – 11 септември 2007 г. Влизането с обратна сила на споразумението е с цел да се утвърдят направените направените до момента разходи за програмата и плащанията към проектните партньори. Общият размер на националния принос на Република България към бюджета на приоритет

не е поела задължение за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори в проекти по програмата. IV. Споразумението за изпълнение на програма „ИНТЕРРЕГ IVC” е подписано при условие на последваща ратификация, съгласно чл. 85, ал. ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, предвид факта, че последното съдържа финансови задължения за държавата и предвижда участието й в съдебно уреждане на международни спорове. Ратифицирането на Споразумението за изпълнение на Оперативна програма „ИНТЕРРЕГ IVC” e от съществено България, с оглед осигуряване пълноправното й участие в програмата като страна – членка на Европейския съюз, както и достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумение между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”, № 002 02 33, внесен от Министерски съвет на 13 септември 2010 г.”

002-02-33, внесен от Министерски съвет на 13.09.2010 г. На извънредно заседание, проведено на 24 септември 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Общата цел на програма „ИНТЕРРЕГ IVC”, предвид фокуса й върху междурегионалното сътрудничество, е да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишена конкурентоспособност на Европа. Подкрепата се предоставя на национални, регионални и местни власти, както и на публичноправни организации от всички региони от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Програмата се съфинансира по Цел „Европейско териториално сътрудничество” от Европейски фонд за регионално развитие и от годишни вноски на участващите в програмата държави. Споразумението е подписано за Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството в София на 9 юни 2008 за Управляващия орган – от президента на регион Нор-Па дьо Кале на 29 юли 2008 г. в Лил, и от Сертифициращия орган – на 11 август 2008 Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” на Министерството на регионалното сътрудничество и благоустройството изпълнява функциите на Националното звено за контакт за периода 2007-2013 г. по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ

Влизането с обратна сила на споразумението е с цел да се утвърдят досега направените разходи по програмата и плащания към проектните партньори. Република България за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори в проекта по Оперативна програма за междурегионалното сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”. Тъй като споразумението предвижда участие на държавата в съдебното уреждане на международни спорове от Административния съд в Лил – Франция, както и поради това, че съдържа финансови задължения за държавата, то е подписано при условия за последваща ратификация. Ратификацията на споразумението ще осигури пълноправното участие на България в програма IVC” като страна – членка на Европейския съюз, и достъп до средата по програмата на български партньори по проекти. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумение между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението

Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумение между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария,

Моля, гласувайте. Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Господин Татарски, заповядайте Господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение - на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и

„ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ІVС” Член единствен. Ратифицира Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ІVС”, подписано

Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма. С това Законопроектът за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението